Уважаеми народни представители, продължаваме с парламентарния контрол. Пръв ще отговаря господин Красен Кралев – министър на младежта и спорта. Той ще отговори на въпрос от народния представител Георги Йорданов относно премахването на лекоатлетическата писта на стадион „Пловдив“. Заповядайте, уважаеми доцент Йорданов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Преди няколко седмици един въпрос „раздруса“ Пловдив – появи появи се информация, която кметът на град Пловдив широко тиражира чрез медиите. Той каза, че на база на разговори с Вас, с премиера и други отговорни лица във връзка с кандидатстването на страната като домакин на Световното първенство по футбол след десетина години единият стадион, който Пловдив може да предложи, е стадион „Пловдив“.

Във връзка с това кметът на Пловдив каза, че в спешен порядък ще се извърши препроектиране на стадиона, защото има едно проектиране, при което ще се премахне лекоатлетическата писта, и за да не се чакало, тя ще бъде премахната веднага. Уважаеми господин Министър, лекоатлетическата писта на стадион „Пловдив“ е едно от двете спортни съоръжения, което е с национално и бих казал – наднационално значение, другото е гребната база. На тази писта е провеждано Световно първенство по лека атлетика за младежи за младежи и е поставила рекорд най-бързата бяла жена – Ивет Лалова – 10,77. Мисля, че тази писта, и според мнението на сега активни треньори и състезатели, има значението и далеч надхвърля мястото, което има в България. Във връзка с това моят въпрос към Вас е: сериозно ли се обмисля премахването на лекоатлетическата писта на стадион „Пловдив“? Вторият ми въпрос е: тъй като като компенсация кметът на Пловдив каза, че щял да се построи малък лекоатлетически стадион до стадион „Пловдив“,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Йорданов, от ноември 2018 г. се провеждат срещи на ниво спортни министри и футболни федерации между България, Гърция, Румъния и Сърбия, на които разглеждаме възможностите за общи кандидатури за Световното първенство по футбол през 2030 г. и Европейското първенство през 2028 г. Следващата работна среща на спортните министри и представителите на футболните федерации, на която ще се разглеждат възможностите за съвместна кандидатура, ще се проведе на 24 и 25 февруари в София. На този етап всяка от държавите на местно ниво прави проучване за необходимостта от изграждане на спортна инфраструктура, с която да покрие критериите. Очакванията за България са да има четири стадиона, отговарящи на критериите на УЕФА и ФИФА. Тези критерии са много и са подробно описани в документите на футболните централи. На базата на тези критерии предварителният ни разчет е, че в страната могат да бъдат изградени или конструирани стадиони в София, Варна, Бургас и Пловдив. Според изискванията на ФИФА минималният капацитет на стадион за домакинство на мач от Световно първенство е 40 хиляди седалки. Стадиони с такъв капацитет могат да приемат мачове от груповата фаза 32 финала, 16-ина финала и четвъртфинал. За мачовете – откриване, полуфинал и финал, стадионите трябва да имат минимален капацитет съответно от 60 хиляди и 80 хиляди места. Съвременните изисквания към футболните стадиони са те да са изцяло футболни. Един от последните примери за това е стадион „Лужники“, който прие финала на Мондиал 2018 г. и беше обявен за най-добър стадион за 2017. Вероятно знаете, че на този стадион и неговата лекоатлетическа писта през август 2013 г. е проведено Световното първенство по лека атлетика. Заради домакинството на Мондиал 2018 г. обаче пистата бе отстранена и теренът вкопан надолу, а капацитетът беше увеличен на 80 хиляди места. На 6 февруари имах работна среща с кмета на Пловдив Иван Тотев именно във връзка с желанието на общината да кандидатства за евентуална инвестиция от страна на държавата във футболен стадион на нейна територия, който да отговаря на критериите на УЕФА и ФИФА. На нея стана ясно, че Пловдив ще предложи два стадиона – стадион „Пловдив“ и стадион „Локомотив“ в парк „Лаута“. Работна група, в която ще бъдат включени представители на Българския футболен съюз и Министерството на младежта и спорта, трябва да направи обследване и да определи кой от двата терена е по-подходящ за изграждането на нов стадион. На срещата кметът на Пловдив обяви, че ще предложи на Общинския съвет да промени решението си за отпускане на 15 млн. лв. за ремонт на стадион „Пловдив“ и да гласува решение за отпускане на 5 млн. лв. за изграждане на нов лекоатлетически стадион капацитет 2 хиляди зрители и писта от 8 коридора, от едната страна – 9. Не са водени разговори Министерството на младежта и спорта да участва във финансирането на този нов лекоатлетически стадион. И тогава, и сега бих искал да подчертая, че изграждането на нов лекоатлетически стадион е изключително важно за града. Пловдив безспорно е един от най-важните центрове на леката атлетика в страната ни и за последните четири години – от 2014 насам, Министерството на младежта и спорта е финансирало три проекта в общината, целящи реновирането на лекоатлетическата спортна инфраструктура на обща стойност 664 хил. лв. Това са пистата на Спортния клуб по лека атлетика „Ботев“ – Пловдив, и залата на Клуб по лека атлетика „Локомотив“ – Пловдив, чийто ремонт беше извършен на два етапа.

които достойно заместват именитите си предшественици. Мога да спомена обекти, като: - „Арена“ – Бургас, която след завършването си ще бъде една от най-модерните зали за лека атлетика на закрито, отговаряща на всички международни стандарти; обновяването на „Асикс Арена“, което приключи миналата година; - преди дни официално стартира и ремонтът на лекоатлетическата зала в Добрич, в която инвестираме близо 370 хил. лв.; - имаме план през тази година да започнем ремонта на стадион „Академик“ на стойност близо 5 млн. лв. В заключение, бих искал да Ви уверя, че от заявеното желание на държавата да инвестира средства в реновирането или изграждането на футболни стадиони, отговарящи на най-високите стандарти, спортът в България може само да спечели. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Кралев. Доцент Йорданов, заповядайте за реплика. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за отговора, но той не даде отговор на основния въпрос: ще се премахва ли в спешен порядък лекоатлетическата писта на стадион „Пловдив“, както беше заявено? Този отговор не е към мен – той е към хилядите почитатели, състезатели и треньори, привърженици на леката атлетика в Пловдив, които ми го поставиха, и затова аз Ви го поставям. На второ място, най-известните стадиони имат съвременни системи. Единия механизъм Вие го казахте – с вкопаване на терена надолу, при което върху атлетическите писти се изграждат временни седалки, които позволяват именно този прословут достъп на зрителите по-близко до футболните терени. След преминаване на футболното състезание и необходимост от лекоатлетическата писта те съответно се премахват. Мисля, че могат да се намерят съвременни решения, които, от една страна, да реновират стадион „Пловдив“ и, от друга страна, да не разочароват почитателите на леката атлетика в града. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви. Заповядайте за дуплика, уважаеми господин Министър.

лека атлетика и ако комисията от Министерството и Футболният съюз одобрят този терен за изграждане на нов стадион, едва тогава може да се мисли за проектиране, да се правят планове и така нататък. Има много дълъг път да се извърви дотогава. Може да се избере другият терен, който е предложен – в „Лаута“, може да се избере и този, но пътят е много дълъг. Едва тогава, като се подложи на публично обсъждане, разбира се, в Пловдив, ще трябва да се вземе решение дали вървим към изграждането на чисто футболен стадион, или си остава този стадион във вида, в който го има. Но при всички случаи, ако говорим за стадион, отговарящ на критериите на ФИФА и УЕФА, той трябва да е чисто футболен.

на госпожа Петя Аврамова – министър на регионалното развитие и благоустройството. Тя ще отговори първо на въпрос от народните представители Ивелина Василева, Димитър Бойчев и Диана Саватева относно предприети действия по сигнали за нарушения, свързани със строителни дейности по Черноморското крайбрежие.

Нашият въпрос беше зададен преди седмици, когато събитията бяха много нажежени във връзка със сигналите за нарушения, свързани със строителни дейности по Черноморското крайбрежие. През миналия месец имаше поредица от сигнали, които получиха широк медиен отзвук. Те бяха свързани с унищожаването на дюни и строителни дейности по Черноморското крайбрежие. Естествено, това предизвика и бурно обществено недоволство, реакция. Първият сигнал беше за шокиращ криминален акт посегателство върху природата при унищожаване на част от защитената територия природна забележителност пясъчни дюни местност Каваци в района на къмпинг „Смокиня“. Последваха сигнали за строителни дейности в района на Варна, Шкорпиловци и „Св. св. Константин и Елена“, местността Алепу край Созопол, къмпинг „Градина“, местността Арапя. Излезе и решение на съда за потвърждаване валидността на разрешение за строеж в района на Корал. Заедно с колегите от област Бургас зададохме въпроси за предприетите действия и от страна на министрите на туризма и на околната среда и водите. Като се имат предвид обаче компетенциите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по смисъла на Закона за устройство на територията, както и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, който предвижда забрани и ограничения на строителните дейности в зони „А“ и „Б“ по крайбрежието, знаейки, че вече са извършени действия от страна на ДНСК във връзка с проверки на обектите – разбира се, те бяха оповестени, това, което бихме искали от Вас, е да получим обобщена информация: какви

господин Бойчев, уважаеми дами и господа! Министерството на регионалното развитие и благоустройството целенасочено и непрестанно работи по проблема с незаконното и прекомерното застрояване на Черноморието. Нашата цел е да защитим обществения интерес с възложените ни правомощия и да следим за коректното прилагане на националното законодателство. В тази връзка още след първите сигнали за нарушения по Черноморското крайбрежие началникът на Дирекция „Национален строителен контрол“ – архитект Иван Несторов, извърши спешни проверки на терен. Той, заедно с експертите от регионалните дирекции на ДНСК и Службата по геодезия, картография и кадастър извършиха огледи на място и документални проверки на всички обекти, за които бяха постъпили сигнали при нас – или от медиите. Резултатът към днешна дата е спиране или замразяване на строителството в посочените обекти. Ще Ви запозная с резултатите от тях. Относно строителството в местност Алепу, община Созопол – с влязла в сила Заповед от 5 юни 2006 г. на кмета на община Созопол, е одобрен Подробен устройствен план, като от четири поземлени имота са урегулирани два поземлени имота с цел изграждане на вилни сгради. С решение от 14 септември 2007 г. на Областна дирекция „Земеделие и гори“ – Бургас, е променено предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и са утвърдени площадки и трасета за проектиране. С нова, влязла в сила Заповед от 9 октомври 2007 г. на кмета на община Созопол, е направено частично изменение на въпросните имоти, като се обособяват нови четири урегулирани поземлени имота и в тях се ситуират строителни обеми за изграждане на ваканционно селище, като се предвиждат и пешеходни пътеки, осигуряващи достъп до плажа. С писмо от 21 януари 2015 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са дадени указания за реда и необходимите документи във връзка с издаване на предварителни разрешения по реда на чл. 96, ал. 3 и 4 от ЗУТ. Със свое писмо от 24 януари 2017 г. МРРБ е дало предварително съгласие за извършване на геозащитни мерки и дейности, укрепителни и/или отводнителни мероприятия по реда на ЗУТ в горепосочените поземлени имоти в местност Алепу – община Созопол, на регистрирано през 2009 г. активно свлачище. От главния архитект на община Созопол е издадено разрешение за строеж № 100 от 10 септември 2018 г. за Курортен комплекс „Алепу вилидж“, етапно строителство – първи етап укрепване на свлачище, и втори етап – курортен комплекс, находящ се в местност Алепу, землище на град Созопол. С оглед установените нарушения и пропуски при издадените разрешения и строителните книжа на строежа, с писмо

няколко имота и е малко по-дълъг от определеното време. Ако ми дадете още малко време да продължа, и в дупликата ще довърша. постъпилите възражения по съставените констативни актове е вход процедура по издаване на заповед за спиране на част от строителните и монтажни работи на обекта с изключение на брегоукрепително съоръжение. Във връзка с установените нарушения на Закона са отправени покани за съставяне на актове за установяване на административни нарушения по Закона за административните нарушения и наказания до строителя и лицето, упражняващо строителен надзор на обекта. Относно строителството на територията на къмпинг „Градина“ – община Созопол, съобразно одобрен със Заповед от 8 юни 2018 г. на кмета на община Созопол Подробен устройствен план за застрояване, от главния архитект на община Созопол е издадено разрешение за строеж на 12 декември 2018 г. за строеж IV-та категория сезонен ресторант, кафе-бар, магазини, обслужваща част, съблекални с душове, с местонахождение местност Герени, землището на Созопол. Депозирано е заявление от 25 януари 2019 г. от възложителя на строеж „Градина“, в което е деклариран отказ относно реализиране на строежа. При извършена допълнителна проверка на 29 януари е установено, че изкопът на строежа е засипан и теренът е изравнен. Относно унищожаването на дюни на къмпинг „Смокиня“ – община Созопол, Ви уведомявам, че унищожаването на дюни е криминално деяние и не е в компетенциите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ДНСК съгласно нормативните разпоредби по устройство на територията. Предвид факта, че деянието е посегателство върху природна даденост без наличието на извършени строителни и монтажни работи, решаването на случая е от компетентността на съответните институции. Относно извършени строителни дейности в района на Шкорпиловци – община Долни чифлик, област Варна, в ДНСК и МРРБ не са постъпвали сигнали за извършване на строителни дейности в този район. Уважаеми госпожо Василева, госпожо Саватева, във връзка с поставените въпроси следва да се има предвид, че възстановяването на земеделските земи и придобиването на собственост върху тях, включително и намиращите се по Черноморското крайбрежие, е извършено по реда на Закона за възстановяване на земеделските земи от 1991 г. Това става преди влизане в сила на действащите в момента Закон за устройство на територията, Закон за кадастъра и имотния регистър и Закон за устройство на Черноморското крайбрежие, в които е посочена собствеността на пясъчните дюни, както и преди приемането през 2014 г. от Агенцията по геодезия, картография и кадастър на тематични специализирани карти на морските плажове и регистри, на пясъчните дюни и имотите, в които те попадат. За по-голяма част от проверените от ДНСК строежи подробните устройствени планове, по силата на които са им издадени разрешения за строеж, са одобрени преди влизането в сила от 1 януари 2008 г. на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, с който са регламентирани условията и реда за определяне на териториалния обхват на Черноморското крайбрежие и на крайбрежната плажна ивица, изискванията, правилата и нормативите за тяхното устройство, ползване, застрояване и опазване. Ще продължа в дупликата. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви. Госпожо Василева, заповядайте за реплика. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Министър, благодаря за подробно представената информация. развитие и благоустройството, и в частност регионалните подразделения, са се ангажирали с получените сигнали и са извършили проверки съгласно своите компетенции издадени са актове за замразяване на строителния процес, наложени са и санкции. Може би най-важното обаче е да се предприемат мерки изобщо да не се допускат пропуски и нарушения. Наясно сме, че пороците са заложени назад във времето, още преди приемането на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, но безпокойството на хората във връзка с тези казуси ясно изразява волята да се съхранят природните дадености и да се защитят останалите девствени места по Черноморието. Благодаря за личната Ви ангажираност да се полагат усилия за това. Считам, че контролът – както превантивният, така и текущият, и последващ, трябва да бъдат засилени и ефективността на контрола може да се повиши чрез създаването на координационен механизъм между трите министерства – Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите и Министерството на туризма, които да извършват системни, комплексни, съвместни проверки. Разбира се, смятам също така, че е необходимо да бъдат изследвани и анализирани всички обстоятелства и детайли по случаите, които цитирахме, както и нормативната уредба, и при установяване на пропуски да се предложат адекватни промени и да се предприемат действия. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Василева. Госпожо Министър, заповядайте за дуплика и допълнения на отговора. МИНИСТЪР ПЕТЯ АВРАМОВА: Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Василева, знам че Вие като народен представител от община, която е по Черноморското крайбрежие, както и всички колеги, които живеят там, получавате постоянно сигнали и питания от хората, които живеят по Черноморието. Следва да се вземе под внимание, че съгласно чл. 24 – това е във връзка с нормативната уредба, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, общите и подробните устройствени планове за за територията на охранителните зони А и Б на Черноморското крайбрежие, одобрени до влизане в сила на този закон, запазват действието си. В заключение, искам да Ви информирам във връзка с Вашето предложение за съвместна работа между институциите, че с моя заповед от 4 февруари 2019 г. е създадена междуведомствена работна група, която в срок от два месеца следва да разгледа всички проблеми по Черноморското крайбрежие, включително тези с дюните. Поемам ангажимент да Ви информирам за резултатите от работата на групата, защото считам, че единствено съвместните ни усилия както на институциите, така и Вашата помощ като народни представители, могат да допринесат за опазване на това природно наследство. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Аврамова. Продължаваме със следващия въпрос към Вас. Той е зададен от народния представител Стефан Стефан Бурджев относно състоянието на път III-305 от републиканската пътна мрежа, преминаващ през територията на село Садовец и село Крушовица, област Плевен. Заповядайте, уважаеми господин Бурджев. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Въпросът ми е следният: горепосоченият път от републиканската мрежа е в изключително лошо състояние, минава през две населени места – село Крушовица и село Садовец на територията на Плевенска област, асфалтовото покритие е разрушено, особено вследствие на есенно-зимния сезон и обилните валежи, и са се образували множество дупки и неравности. Трябва да се вземат спешни превантивни мерки с цел предотвратяване на пътнотранспортни произшествия. На този пътен участък е разположено и основно училище, поради което пътят е използван от училищни автобуси и лошото му техническо състояние застрашава живота и здравето на превозваните пътници. Имайки предвид по-особените характеристики на терена – изключително хълмист, което предполага специфични технически способи за неговото ремонтиране, въпросът ми към Вас е: какво предвиждате с оглед на идващата пролет и по-хубаво време, като ремонтни дейности за този пътен участък и в какъв срок ще се извършат? Искам да направя едно уточнение. Не за първи път поставям този въпрос на Вас, като министър на регионалното развитие за първи път, но вече имаме нетърпимост – аз и гражданите, особено на селата Крушовица и Садовец,

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Али, уважаеми дами и господа народни представители! През изминалата 2018 г. по линия на текущото поддържане в участъка между село Садовец и село Крушовица – област Плевен, са изпълнени ремонтни дейности по настилката на обща стойност 16 хил. лв. При километър 19 в чертите на село Садовец пътят е засегнат от свлачищен процес и Агенция „Пътна инфраструктура“, респективно Областно пътно управление – Плевен, полагат значителни грижи в рамките на финансовите си възможности. Свлачищният масив засяга голяма повърхнина, не само участъка от републиканския път, но и жилищни квартали от село Садовец и обекти на техническа инфраструктура, които се намират извън сервитута на пътя, респективно извън правомощията на АПИ. За лошото състояние на път III-305 влияние оказват и честите и честите аварии на водопроводната мрежа в селото. В участъка със свлачищни процеси са констатирани течове на отходни води, които допълнително влошават състоянието на пътната част. Отстраняването на така описаните проблеми е изцяло в компетенциите на общината. За да бъде решен проблемът в този участък, са необходими координирани действия на всички заинтересовани страни. тази връзка през юли 2018 г. със заповед на кмета на община Долни Дъбник е сформирана комисия с представители на общината, Областно пътно управление, „Геозащита“ – Плевен, за набелязване на мероприятия по укрепване на засегнатия участък. Съгласно предписанията на Комисията от страна на Областно пътно управление – Плевен, са изпълнени част от нужните ремонтни работи по настилката на пътя. При настъпване на подходящи настъпване на подходящи метеорологични условия ще бъде планирано изпълнението и на останалите предписани мерки – запълване на образувани каверни с подходящи материали, полагане на бордюри вляво от пътя. За пълното решаване на проблема е необходимо община Долни Дъбник да изготви проектна документация, като експертите на АПИ ще изпълнят своите отговорности по решаване на проблема. В краткосрочен план Агенция „Пътна инфраструктура“ предвижда веднага след приключване на зимния сезон специалисти от Областно пътно управление – Плевен, да направят оглед на цялото трасе и да набележат видовете и обем работи, които е необходимо да се изпълнят незабавно за осигуряване на проходимост и безопасност на движението. Тяхното възлагане ще бъде съобразено и с финансовата рамка на програмата за 2019 г. По предварителна оценка за цялостен ремонт на път III-305 Крушовица – Садовец, граница област Ловеч с дължина 25 км, в това число отсечката между Крушовица и Садовец с дължина около 5,5 км на територията на област Плевен, са нужни около 13 млн. лв. Към момента Агенция „Пътна инфраструктура“ подготвя списък с отсечки, които се нуждаят от цялостен ремонт. След утвърждаване на бюджета за 2019 г., съобразно финансовата рамка на ремонтните програми, ще бъде приоритизиране на обектите и в случай че е налице финансиране, ще се прецени и възможността за основен ремонт или частичен ремонт – текущ Господин Бурджев, съжалявам, че в тази зала както на Вас, така и на други народни представители се налага да давам отговори, които лично аз не искам да дам, но съм длъжна да се съобразя с финансовата рамка на бюджета. Не мога на всички въпроси, които се задават от народни представители, да отговоря утвърдително и да кажа, че тези средства са осигурени и през пролетта ние ще започнем ремонт в цяла България на всички нуждаещи нуждаещи се от ремонт отсечки. Разбирам, че тази отсечка е важна за хората, че тя е в тежко състояние, така че моят ангажимент е да Ви уведомя, след изготвянето на програмата на Агенцията за резултата от приоритизирането и какъв ремонт ще бъде извършен там. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Министър. Господин Бурджев, заповядайте за реплика. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Аврамова, уважаеми дами и господа народни представители! Най-малкото, което искам, е да се заяждам и да обръщаме пó към политическата страна въпроса, защото усещам едно отношение и желание за разбиране от Ваша страна, госпожо Министър. Настоявам категорично пред Вас в тази финансова рамка, за която Вие току-що споделихте, поставяйки, приоритетите да разгледате като минимум рехабилитация, ако не на целия участък, има изключително тежки участъци в порядъка на 100 метра, 200 метра – различна дължина, които са, първо, срам за това какво представляваме и едно неудобство и за гражданите, както българските, както за живущите там, тъй като пътят е основна транспортна връзка между магистралата и новия лот Абланица – Боаза, така и първокласният път Плевен – София, минават и международни шофьори. Въобще това е една лоша визитка за нас. Още веднъж казвам, много държа на това, което Вие давате като сигнал, че ще обърнете внимание на пътя, да се заделят средства, съзнаваме, и гражданите, въпреки че те най-малко са виновни и най-малко вече проявяват разбиране, защото наистина се чувстват изоставени, искам да обърна внимание и на това, че ремонтите по ВиК мрежата също трябва да бъдат стиковани и от страна на държавата, тъй като ВиК дружеството е държавно, и трябва да има координация. Това не би трябвало да се прехвърля като отговорност и проблем върху гражданите. Наистина аз се надявам до края на пролетта ние да имаме конкретни, поне взети, първи стъпки за решаване на тези тежки проблеми. Благодаря. (Ръкопляскания от Госпожо Министър, заповядайте за дуплика. Аз благодаря за разбирането. Господин Бурджев, само няколко щрихи ще направя, че всъщност Агенция „Пътна инфраструктура“ в област Плевен работи и ремонтира пътища в рамките на своите възможности, като през 2018 г. със средства от държавния бюджет е извършен ремонт на пътя Малчика – Левски – Градище на стойност близо 5 млн. лв. През 2018 г. със средства от държавния бюджет стартира ремонт на обекти Милковица, Сомовит за близо 5 млн. лв.;

на стойност – 3 млн. лв. Със средства от Оперативната програма „Региони в растеж“ завърши рехабилитацията на обект лот 7, път II-35 Плевен – Ловеч на стойност близо 7 млн. лв., изпълнява се рехабилитация на път Червен бряг – Чомаковци. Така че грижата на държавата е налице и Агенция „Пътна инфраструктура“ във всички области в държавата се опитва да решава проблемите. Ще търсим решение и на проблема, посочен от Вас. Благодаря. Благодаря Ви, министър Аврамова. Следва въпрос от народния представител Станислав Владимиров относно ремонт на път от квартал Княжево до пътен възел Даскалово. Заповядайте, уважаеми господин Владимиров. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър, въпросът, който ще задам, е за ремонт на път I-1 от квартал Княжево до пътен възел Даскалово. По данни на трафик камерите на път I-1 от квартал Княжево до пътен възел Даскалово от 276+162 км до 286+847 км с обща дължина 10 км 685 м средната денонощна интензивност на автомобилното движение към 2018 г. е около 30 хиляди преминали автомобила за денонощие. Това показва, че трасето е сред най

беше направен частичен ремонт. Останалата част, която преминава през територията на община Перник до пътен възел Даскалово, не е ремонтирана, въпреки уверенията на Вашия предшественик, че за ремонт са отделени 6 млн. лв. през 2018 г. и че ще са достатъчни, за да се завърши отсечката от бензиностанция „Лукойл“ до пътен възел Даскалово, ремонтът все още не е завършен. Предвид изключително голямото натоварване на трасето е от значение промяната на организацията на движението чрез въвеждане на реверсивно такова. Уважаема госпожо Аврамова, моят въпрос към Вас е: предвижда ли се ремонт на участъка от път I-1 от квартал Княжево до пътен възел Даскалово в частта, преминаваща през територията на община Перник, както и въвеждането на реверсивно движение посредством светофарни уредби? Благодаря Ви, господин Владимиров. Министър Аврамова, имате думата за отговор. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Владимиров, уважаеми дами и господа народни представители! През 2017 г. е започнал ремонтът на републикански път I-1 София – Кулата в участъка София – Перник. След направена предварителна оценка на трасето се установява, че състоянието му на територията на област София е значително по влошено от това в област Перник. По тази причина, както и заради големия поток превозни средства, които се струпват на входа на столицата, ремонтните дейности на пътя започват първо на участъка в област София от Александров мост до границата с област Перник. Действително плановете на Агенция „Пътна инфраструктура“ са предвиждали през 2018 г. ремонтните работи да обхванат и четирикилометровия участък в област Перник, но в хода на ремонта се установява, че дейностите, които следва да бъдат извършени в област София, са значително по-големи по обем и предвидените средства, за които Вие току-що споменахте, се оказали недостатъчни за извършване на ремонтни дейности от пътя в област Перник. За ремонта на републикански път I-1 на територията на област София за периода 2017 – 2018 г. са изразходени 5 млн. 400 хил. лв. лв. Участъкът от път I-1 на територията на област Перник продължава да е приоритетен обект за Агенцията, като до средата на месец март тази година, съобразно финансовия ресурс на ремонтната програма, ще бъде извършено приоритизиране на пътищата, нуждаещи се от ремонт. В случай на осигурено финансиране за ремонт на републикански път I-1 на територията на област Перник ще се предприемат нужните действия за неговата реализация. През 2018 г. на път I-1 на територията на област Перник се полагаха грижи по линия на текущото поддържане и изпълнените дейности за подобряване на техникоексплоатационното състояние на трасето са на обща стойност 110 хил. лв. Те включват машинно изкърпване, дейности по осигуряване на видимост, монтаж на ограничителни системи, хоризонтална маркировка, монтиране на допълнителни пътни знаци. Не сме се отказали от намерението за въвеждане на реверсивно движение в съществуващите трилентови участъци на път I-1. Възложено е изготвяне на проект за въвеждане на реверсивно движение, като част от постоянната организация на движението. Той се изработва на база изследване и анализ на възможните ситуации. Направена е комплексна оценка на риска. След изготвяне на проекта и съгласуването му от съответните институции

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър, аз вече не помня – сигурно седми или осми път задавам този въпрос в няколко народни събрания. Радващо е, че имаше някакво развитие по това пътят Перник – София да бъде ремонтиран. Първоначално идеята беше да бъде разширен. За съжаление, във времето тази идея отпадна поради редица причини. Премина се на вариант с реверсивно движение. Вашият предшественик миналата година пое ангажимент, че пътят ще бъде изцяло рехабилитиран и ще бъде въведено това реверсивно движение, защото, както споменах, това е един от най-натоварените участъци от републиканската пътна мрежа – в пъти е по-натоварен от магистрала „Люлин“, доближава се като интензивност до магистрала „Тракия“. Така че аз се надявам в дупликата Вие да поемете по точни, конкретни ангажименти и срокове – кога действително, защото все си мисля, че това трябва да е един от най-приоритетните пътища за ремонт в нашата страна. Моля Ви в дупликата да поемете по-конкретни ангажименти: кога пътят ще бъде рехабилитиран изцяло, кога ще бъде въведено реверсивното движение? Защото аз съм сигурен, че и Вие знаете постоянните проблеми, които се образуват в този участък. Само да Ви маркирам: скоро вече се появи нов проблем с едно от селата – Драгичево. Това е едно от много големите села не само на територията на област Перник, а в цялата страна. Там, знаете, че заради редица тежки катастрофи с много смъртни случаи, които станаха, се ограничи влизането в част от селото – в този участък на пътя между Перник и София. Това е също един проблем, по който Вие ще трябва да се занимавате. Надявам се, действително, както казахте Вие, още от пролетта да продължи рехабилитацията и в частта, която се намира на територията на община Перник. Благодаря Ви, уважаеми господин Владимиров. Министър Аврамова, заповядайте. Уважаеми господин Владимиров, поемам ангажимент, след обсъждане на всички пътни артерии в България от Агенция „Пътна инфраструктура“ и тяхното приоритизиране, да обърна обърна внимание на колегите, които правят това, за Вашето питане и за становището, което днес дадохте за този път и Вашето настояване. Само да Ви кажа, че през 2018 г. за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област Перник, са изразходени 2 млн. 771 хил. лв. На територията на област Перник

от километър 0 до 9 на стойност 5 млн. 933 хил. лв., като в момента се провеждат процедурите по ЗОП. Ще Ви информирам допълнително за решението на Агенцията за ремонта на този път. Във връзка с това, което Вие споменахте – проблема с изхода от село Драгичево. Там Агенция „Пътна инфраструктура“ работи по въпроса и ще търси решение на проблема, така че да е удобно за гражданите и най-вече да е безопасно за пътуващите по републиканската пътна мрежа. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Следва въпрос от народния представил Веска Ненчева относно осигуряването на безопасността на движението по републикански път I 6 на територията на село Кърнаре, община Карлово. Заповядайте, уважаема госпожо Ненчева. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, колеги! Въпросът, който ще задам, разбира се, е свързан с поставяне

Въпросът, който поставям, се отнася до републикански път I-6, така известният за всички Подбалкански път. В неговия участък е и територията на село Кърнаре. Касае се за пътен участък с голяма натовареност и интензитет на движението, при това в непосредствена близост до сградите на основните административни институции, в това число кметство и училище. Разположението на пътя е такова, че жителите на село Кърнаре нямат избор и всеки ден всички те са принудени да преминават през този път многократно. Към днешна дата жителите на село Кърнаре имат ежедневни притеснения и страхове от това, че пътят не е достатъчно обезопасен. Затова моят въпрос към Вас е: какви мерки ще бъдат предприети за осигуряване на безопасността на движението по републикански път I-6 на територията на село Кърнаре, община Карлово? Смятам, че след въпросите, които поставиха колегите за ремонт на големи пътни участъци и на големи пътища, е възможно решаването на този проблем,

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Ненчева, уважаеми дами и господа народни представители! Републикански път I-6 София – Карлово – Бургас преминава през село Кърнаре в участъка от километър 238 до 239. В района се намират административни и обществени сгради – училище, кметство, ресторант, както Вие току-що споменахте. Пътят е с висока интензивност на тежкотоварно движение, но до момента няма регистрирани участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, няма и катастрофи. Агенция „Пътна инфраструктура“ поддържа участъка, като през 2016 г. е възстановена хоризонталната маркировка, през март тази година тя ще бъде освежена. Пешеходната пътека при километър 239 при училището в село Кърнаре е осветена, сигнализирана е с необходимите пътни знаци и е възстановена през Асфалтобетоновата настилка е в много добро транспортно-експлоатационно състояние. След направена проверка се установи, че през последните две години не са получавани писма или сигнали от граждани и институции, които да изразяват опасения относно въведените до този момент мерки за безопасност на движението в този участък. До настоящия момент няма и предложения нито от община Карлово, нито от кметството в село Кърнаре за допълнителни мероприятия, подобряващи безопасността на движение. Агенция „Пътна инфраструктура“ е загрижена за безопасността в този участък и при инициатива от страна на община Карлово се ангажира да участва с представител в комисия, в случай че бъдат разгледани допълнителни мерки за обезопасяване на тази отсечка. Съгласно Наредба

като допълнителни пешеходни пътеки, изграждане на изкуствени неравности, изграждане на светофарни уредби и други се взема от комисия с представители на община Карлово, Областна дирекция на МВР, сектор „Пътна полиция“, Областно пътно управление – Пловдив. Ангажираме се да участваме в такава комисия и, ако бъдат предписани от Комисията допълнителни мерки, да участваме в тяхната реализация. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Аврамова. Госпожо Ненчева, заповядайте, отново имате думата – този път за реплика. Госпожо Председател, госпожо Министър, уважаеми народни представители! Госпожо Министър, искрено казано, аз очаквах много по-ангажиран отговор от Вас най-малкото за това, че той е лесно разрешим. Ще Ви дам една справка, която получих преди седмица от Министерството на вътрешните работи, в която се споменава, че имаме транспортни произшествия точно в този участък. За 2018 г. те са общо две, но за 2017 г. те са седем. Тежките пътнотранспортни произшествия за 2017 г. са четири, а за миналата 2018 г. са две. г. са две. Имаме и един случай на загинал през 2009 г. Смятам, че това е достатъчно като статистика, защото тук става въпрос за човешки живот, за безопасността на децата, които трябва да посещават училище, става въпрос за тези тези близо 1000 жители на село Кърнаре, които за мен е важно да пресичат безопасно пътя. Недоумявам от ситуацията, че никой не е подавал сигнал. (Реплики от министър Петя Аврамова.) Да, приемете всъщност, че въпросът ми към Вас е сигнал за обезопасяване на преминаването по този път на жителите на на село Кърнаре, защото самите те миналата година инициираха едно събитие, с което да могат да съберат средства и да направят възможно изграждане на някакъв вид съоръжение, което да убие скоростта по този републикански път. Има известна сума, която е събрана с инициатива на индуро състезатели, които са подкрепени от цялата страна. Смятам, че това, което може да се направи от Министерството, е от огромно значение –

което искам да Ви ангажирам за решаване на този проблем, който може да намери много бързо и много лесно своето разрешаване. Благодаря! Надявам се за активна дейност от Ваша страна.

освен с начина, по който го направих. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще участва в комисията и ще търси заедно с останалите представители на институциите, както е в наредбата Областна дирекция на МВР, Община Карлово, Областно пътно управление, за решение на въпроса. Всички въпроси, които Вие поставяте в залата, аз приемам като сигнал и като проблеми, които трябва да бъдат решени. Моята ангажираност е

км 189+300 до път III 7006 км 202+290 от разклона на Садово и Везенково в посока Върбица и отварянето на Върбишкия проход за движение на моторни превозни средства. Заповядайте, господин Али. Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Аврамова, дами и господа народни представители! През територията на община Сунгурларе преминава първокласен републикански път 1-7, преминаващ през територията на 5 области, а именно: Силистренска, Шуменска, Бургаска, Сливенска и Ямболска. В отсечката от път 1-7 км 189+300 до път III 7006 км 202+290 пътят е затворен с бариера и забранителен пътен знак „влизането забранено“, тъй като състоянието на пътната отсечка е със силно разрушена асфалтова настилка, а на места само с трошенокаменна настилка. Нужният ремонт на първокласен републикански път 1-7, който преминава през територията на община Сунгурларе, се отнася за 13 км от разклона за Садово и Везенково в посока община Върбица. От км 188+800 до км 202+260 габаритите на Върбишкия проход са между 4 и 6 метра и състоянието на пътната настилка е в изключително лошо състояние. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър, пътят започва от границата с Румъния при ГКПП Силистра – Кълъраш, и достига до границата с Република Турция при ГКПП Лесово – Хамзабейли, и се явява най-пряката връзка между Северна и Южна България. С ремонтирането на главен път 1-7 на територията на община Сунгурларе ще се създадат условия за икономическо развитие както за община Сунгурларе, така и за най-малко пет други области в Република България и общините, намиращи се в обхвата им. Подобряването на транспортната достъпност ще осигури мобилност на работната сила, привлекателна бизнес среда за местните предприемачи и привличането на чуждестранни инвеститори. В тази връзка моят въпрос към Вас, уважаема госпожо Министър, е: има ли предвидени средства в бюджета на ръководеното от Вас Министерство на регионалното развитие и благоустройството през настоящата 2019 г. за извършване на основна рехабилитация и частичен ремонт на републикански път 1-7 от разклона на село Садово и село Везенково в посока Върбица, който е с дължина от около 13 км, и отваряването на Върбишкия проход за движение на моторни превозни средства? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Али. Госпожо Министър, заповядайте за отговор.

Републикански път І-7 започва от границата с Република Румъния, преминава през град Силистра, град Шумен, Върбица, Елхово и завършва при границата с Република Пътят е най-пряката връзка между Северна и Южна България по направлението Русе – Граничен контролно-пропускателен пункт Лесово. Отсечката е с дължина около 13 км и представлява Върбишкия проход. Както и Вие казахте, участъкът е целогодишно затворен за преминаване на всички видове моторни превозни средства със заповед от месец октомври 2012 г. Срокът на действието е до издаване на следваща заповед. Поставена е съответната пътна сигнализация, осигурени са и алтернативни трасета през Ришкия проход, както и през Котленския проход. Затварянето на Върбишкия проход се е наложило поради стеснения му габарит, който не отговаря на нормативните изисквания за първокласен път. Сред другите причини за въвеждане на тази мярка са големите надлъжни наклони и лошото техникоексплоатационно състояние на участъка. Настилката по трасето е с големи деформации. След направена оценка от експерти на Агенцията се е установило, че пътят не подлежи на изкърпване. Изпълнението на частични ремонтни дейности е нецелесъобразно, тъй като те не биха подобрили качеството на пътя. сте били информирани от господин Нанков през пролетта на изминалата година, за привеждането на параметрите на пътя в тази му част в съответствие със стандартите за І клас път ще се наложи изместване на съществуващото трасе по нова следа, което означава, че освен изработването на инвестиционен проект, ще трябва да се проведат процедури по оценка на въздействието върху околната среда, оценка на съвместимост – предвид преминаването през защитени зони от „Натура 2000“, изработване на на подробен устройствен план, парцеларен план с процедури по придобиване на земя за държавна нужда. Необходимо е да се спазят и изискванията на Закона за културното наследство за извършване на предварителни археологически проучвания. На този етап в проектопрограмите на Агенция „Пътна инфраструктура“ не са предвидени средства за реализиране на гореизброените процедури и изпълнение на строително-монтажни работи на Върбишкия проход. Трябва да отчетем, че реализирането на един такъв проект изисква осигуряване на значителни финансови ресурси. През изминалите няколко години, поради системен недостиг на средства в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, респективно Агенция „Пътна инфраструктура“, строителните програми се планират внимателно, така че да бъдат приоритизирани най-спешните за решаване проблеми. Въпреки тези ограничения Агенцията е вложила не малко средства в подобряване на републиканската пътна мрежа в област Бургас. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Аврамова. Господин Али, заповядайте за реплика. Имате думата. Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Министър, аз първо искам да Ви благодаря за отговора, който ми давате, но не съм сигурен дали жителите на община Сунгурларе са удовлетворени от Вашия отговор. Доколкото разбрах, към настоящия момент няма заделени средства за ремонт и рехабилитация както на пътната отсечка, така и на Върбишкия проход, за отварянето на Върбишкия проход за движение на моторни превозни средства. Моят въпрос към Вас е продиктуван от срещата ми с жителите на община Сунгурларе. Те там поставиха важността именно за отварянето на пътната отсечка и за ремонта на Върбишкия проход. Въпросът е поставян неколкократно и от ръководството на община Сунгурларе, доколкото знам 2017 – 2018 г. са пратили писмо до Министерството на регионалното развитие и благоустройството с молба да се вземат спешни мерки за ремонта и рехабилитацията на пътната отсечка. Както и Вие казахте, миналата година поставих въпроса и на Вашия предшественик, тогавашен министър и настоящ заместник-министър на Министерството, което Вие оглавявате. Тогава неговият отговор накратко беше: с въвеждането на тол системата през 2019 г. ще се реши проблемът с финансирането на пътната отсечка и ремонта на Върбишкия проход, като Ви уверявам, ако тази пътна отсечка бъде ремонтирана и бъде пусната за движение на автомобили, първо, ще допринесе допълнително за развитие на този

включително и тази пътна отсечка, която Вие визирате във Вашия въпрос, и този проход, са важни и биха допринесли за икономическото развитие на района и всъщност за улесняване на всички пътуващи. Аз, както и днес по-рано в тази зала, да кажа, че искрено се надявам реформата в пътния сектор да бъде успешна и 2020 г. да имаме повече приходи в републиканския бюджет, защото 2019 г. е преходна. Знаете, че очакваме повече приходи от въвеждането на тол системата, а не от от системата на електронните винетки, която работи в момента, така че от тежкотоварния трафик, от транзитния трафик в 2019 г. са по-малко месеците, в които ще работи тази тол система. Основните приходи, които ще запълнят този голям дефицит в бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“, който е необходим за ремонт, рехабилитация и изграждане на пътищата в България, да бъде попълнен и ние да имаме възможност с Вас да си говорим на други теми, а не само за пътни отсечки, нуждаещи се от ремонт. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. Позволете ми да благодаря на министър Аврамова за участието ѝ в днешния дълъг за нея парламентарен контрол. Продължаваме с въпросите към господин Красимир Вълчев – министър на образованието и науката. Той ще отговори първо на питане от народния представител Таня Петрова относно вижданията на Министерството на образованието и науката за бъдещето на езиковите гимназии. Госпожа Петрова отсъства. Продължаваме с въпрос от народния представител Донка Симеонова относно политиката на Министерството на образованието и науката за подобряване на възпитателната функция на образованието. Заповядайте, уважаема госпожо Симеонова.

Възпитанието е всеобхватен и непрекъснат процес и човек се възпитава практически от раждането си до края на живота си, но силата на възпитателното въздействие се изменя в зависимост от възрастта, от социалните фактори, стереотипи и други. Възпитанието е процес на предаване на исторически опит и памет на поколенията. Възпитанието е основен компонент на образованието, и то в световен мащаб за всяко общество. Член З, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование гласи, че „Образователният процес включва обучение, възпитание и социализация“. Възпитанието се осъществява чрез непрестанно взаимодействие между семейството, училището и обществото и в него са включени всички участници в образователния процес и децата, и учениците, и директорите, учителите, другите педагогически специалисти, родителите. Независимо от това обаче, на възпитанието не се отделя необходимото внимание. И сега детските градини и училищата осъществяват възпитателна дейност, но параметърът ѝ не е дефиниран. Редица въпроси, като: в какви ценности да възпитаваме, как да възпитаваме, каква е ролята и мястото на учителите, на родителите, на семейството, на другите институции, чакат своя отговор. Поставям този въпрос с разбирането, че е сложен, многопластов, труден за реализиране и времето, предвидено за задаване на въпрос на парламентарен контрол, е много малко. Поставям го обаче, защото е важен, защото вълнува всички участници в образователния процес и защото беше поставен многократно при обсъждането на „Визия за България“. В изявление пред медиите Вие, уважаеми господин Министър, казвате, че въпросът за възпитанието ще бъде приоритет за Министерството на образованието и науката за 2019 г. и че се подготвя стратегия за възпитанието на учениците. Затова, моля Ви да отговорите на въпроса: каква е политиката на Министерството на образованието и науката в реализирането на възпитателната функция на образованието?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

процес и институциите, както и отношенията и връзките помежду им за постигане на целите на образованието. С моя заповед от 19 февруари 2018 г. определих междуведомствена работна група, която да разработи Стратегия за възпитателната работа в образователните институции. Проектът на стратегия структурира политиките и мерките, свързани с възпитателната работа в образователните институции. Нашата цел е не да имаме поредния стратегически документ, а да насърчим и задълбочим разговора за възпитанието и връзката му с образованието, като включим всички заинтересовани страни. Възпитателната функция е неизменна част, както и Вие казахте, от цялостния образователен процес. Иновативен момент в Закона за предучилищното и училищното образование е дефиницията за образование като процес, който включва обучение, възпитание и социализация. В Закона са формулирани целите на образованието, като всяка една тях можем да свържем и с възпитателните задачи. иманентна част на образованието в предучилищна и училищна възраст е интегрирано в Концепцията за ключовите компетентности в нейните три измерения: знания, умения и отношения. Знанията са по-скоро свързани с дидактическото измерение на обучението, развитието на уменията може да се разглежда като средство за постигане на образователните цели. Автентичното възпитателно съдържание се намира в третия компонент на компетентностите – отношения. В контекста на отношенията са понятия като „нагласа“, „ценности“, „мотиви“, проявявани в поведението на личността. Тяхното формиране е именно възпитателна дейност. Към настоящия момент Министерството на образованието и науката организира дискусии и работни съвещания по Проекта на стратегията в страната между експерти, представители на образователните институции, неправителствените организации, висшите училища и заинтересованите страни. Нямаме краен срок за провеждане на тези обсъждания. Те вероятно ще продължат и с публикуването на Стратегията за обществено обсъждане, което предвиждаме да се случи най-вероятно през следващия месец. Целта е да акцентираме внимание върху възпитателната функция, която малко или много беше пренебрегната през последните години и десетилетия, като част от образователния образователния процес. Въпросите, около които е структуриран дебатът, са точно тези, които и Вие поставихте, на Вас са поставени, съответно и на мен, при срещите ми в страната. Това са, от една страна, в какви ценности искаме да възпитаме децата? Добрата новина е от нарочното обсъждане, което проведохме по тази тема, че ние имаме относителен обществен консенсус на това в какво искаме да възпитаваме в какво искаме да възпитаваме децата като ценности. Голяма част от тях можем да ги видим и в началните текстове на Закона за предучилищното и Втори основен въпрос е как да възпитаваме, с кои инструменти на политиката ние можем да усилим възпитателната функция. Това е смисълът и на стратегията – да даде отговор, изцяло или частично, на този въпрос. И третият, много важен въпрос, който Вие също повдигнахте, поставихте – взаимоотношенията между различните участници в образователния процес, докъде свършват границите и възможностите на образователните институции за възпитанието на децата, съответно пък на границите и възможностите на родителите за участие в работата на образователните институции и как ние споделяме тази отговорност. Наистина, както

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, тъй като децата и учениците са тези, които ще решават проблемите, които сега са поставени пред нас, изключително важно е възпитанието да им даде възможност да развият тези свои способности, умения и качества, които да ги направят наистина активни участници в бързо развиващия се свят. Разбира се, изискват се реформи, промени, но пък за това възпитанието ще ни помогне в борбата с липсата на дисциплина, на мотивация, на толерантност, с бягството от отговорност, неприемането на различията, с неспазване на правилата, с отпадането от училище и с агресията. Аз искам да благодаря на всички колеги, които се включиха в организираната от нас дискусия, които изпратиха многобройни предложения и, позволете ми, особено да благодаря на господин Павел Величков от Варна, който ни изпрати цялостна Концепция за развитието на възпитанието. В нея той казва: за да се реализира възпитанието, трябва нов подход към организацията, структурата, съдържанието, методологията и управлението на учебния процес. Други предложения, които искаме да представим и които би трябвало да бъдат основа, които ние също сме включили във „Визия за България“, това са: държавната субсидия да се обвърже с качеството на образователния процес, респективно с постигнатите резултати; нови училищни планове, програми, учебно съдържание и макар и пристрастно, с особено внимание към историята и нейната роля за формирането на активна гражданска позиция и за опазване на националните ни традиции като, разбира се, не се допуска подмяна на българската култура, история и идеологизация в училище. Учителят е особено важен. Нека в професията да бъдат привличани млади и мотивирани хора, на които им се дава възможност за квалификация, за намаляване на административната тежест, стимулиране на добрите резултати и творчеството, осигуряване на подкрепа от психолог, педагогически съветник на всяко дете, което се нуждае от тях, ролята на семейството. Така, както Вие казахте, трябва да имаме разписани отговорности, а не само права на родителите и по какъв начин те трябва да участват в образователния процес. Разбира се, да продължи стимулирането на извънкласните дейности, на целодневната организация на обучението и съвсем практически предложения като оптимизиране на учебния материал и намаляване броя на учениците в класовете. И накрая, възпитанието наистина е предизвикателство, изключително сложен процес, който изисква диалог, сътрудничество между училището, родителите, цялото общество, също така насърчаване на иновациите в образователния процес, както и уменията за учене през целия живот. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Симеонова. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Министър. Аз Ви благодаря. Нашата цел не е да имаме пореден стратегически документ, а да организираме колкото се може повече дискусии по темата. Приемаме днешния въпрос и това, което казахте, като част от част от тези дискусии. Всъщност предложенията, които Вие изредихте, обхващат целия аспект от мерки, дейности, политики, които се провеждат в образователната система – не само от тази, от миналата или от пó миналата година, а част от тях са и постоянни политики в образователната система. Възпитанието е ежеминутна, ежечасова дейност. Всеки един час дейност, в която са ангажирани всички педагогически специалисти, съответно всеки

Питане от народния представител Таня Петрова относно вижданията на Министерството на образованието и науката за бъдещето на езиковите гимназии към министър Вълчев. Имате думата, уважаема госпожо Петрова. Уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Повече от 60 години езиковите гимназии са сред най-ефективно работещите неспециализирани средни училища у нас с доказано високо качество на образователно-възпитателния процес. Част от неговите измерители са високите резултати в стандартизираните външни оценявания по всички общообразователни предмети, постиженията на учениците на олимпиади, състезания, конкурси на национално и международно ниво. Това са гимназии с утвърден авторитет, непрекъснато развиващи се и съчетаващи умело традициите в чуждоезиковото обучение с потребностите на съвремието, прилагащи творчески опита и достиженията на световното образование в тясно сътрудничество с различни институции образователни, културни, бизнес, Министерството на образованието и науката, посолствата на страните, чиито езици се изучават в езиковите гимназии. Безспорен факт е, че възпитаниците на езиковите гимназии традиционно постигат най-високи резултати на държавните зрелостни изпити, постигат призови класирания на национални и международни състезания, включително и в областта на природните науки, националните състезания, турнири, лауреати са на национални олимпиади по всички учебни дисциплини и се реализират в различни области на познанието. В много страни се ползва и моделът на билингвално обучение, разработен в България – обучение на чужд език по предмети като химия, физика, биология, математика, история, география и други. Билингвалното обучение създава практически и научни умения. Обикновено е свързано с проект на работа и прилагане на добри практики в европейски образователни системи. За учениците, изучаващи френски език, придобитите знания и умения могат да бъдат валидирани след полагане на изпит със сертификат съгласно споразумение на Министерството на образованието и науката и Френския институт в България. Учениците от езиковите гимназии се реализират като успешни студенти във Факултета за английско инженерство, Факултета за френско обучение по електроинженерство и Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт на Техническия университет в специалностите химическо и биологическо инженерство на френски език, химично инженерство на български и немски език, металургия на английски език и показват отлични резултати на САТ в Американския университет в България и всички висши учебни заведения в страната. Предвид гореизложеното, с дълбокото убеждение, че езиковите гимназии осигуряват качествено образование за младите хора в България, уважаеми господин Министър, какви са вижданията на Министерството на образованието за бъдещето на тези гимназии, които за краткост наричаме „езикови“?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

не е поставян въпросът за съществуването на езиковите гимназии. Както казахте Вие, те са едни от училищата с най-високи резултати, утвърдени образователни институции. Това, което ежегодно се поставя като въпрос на всеки един регион, е утвърждаването на план-прием. План-приемът е един от основните инструменти за насочването на повече ученици към едни или други професии, едни или други профили. Вие знаете, че тази година формулирахме политика за за минимално преструктуриране на приема от профили и професии, несвързани с математиката, техниката и природните науки, към такива, свързани с математиката, техниката и природните науки. Защо? Защото най-големият недостиг на специалисти имаме за позициите, които изискват професионално-техническо образование, имаме в инженерно-техническите професионални направления.

и с най-голям експортен потенциал са свързани с инженерните и техническите науки в момента. Информационните технологии са секторът, който ще генерира висока добавена стойност, от който в най-голяма степен ще зависят темповете ни на икономическо развитие, защото очакваме още по-мащабни дигитални трансформации. И Вие виждате, че всички инструменти на политиката сме насочили не само към приема и дейностите по интереси, но и към стипендиите, които насочваме по-голяма степен към специалностите. Очаквам бъдещ недостиг към приоритетните професионални направления в системата на висшето образование – все опити да насочим повече ученици и студенти към тези области, тези професии, тези професионални направления, тези профили, които са предпоставка за включване в системата на висшето образование, които изискват по-задълбочено изучаване на математика, техника и природни науки, за да преодолеем големия очакван разрив. Нашата отговорност като институция е да отчитаме колективния интерес и би било безотговорно ние да не провеждаме никаква политика. Каква е била политиката в последните десетилетия? Политиката на последните десетилетия е била на максимално фаворизиране на така наречените езикови гимназии. Един период назад – броят на учениците в гимназиален етап, изключвам VIII клас, да има съпоставимост, е намалял с 15%, броят на учениците в професионалните гимназии е намалял с 24%, броят на паралелките в математическите е намалял с 10%, в езиковите гимназии се е запазил. Това са единствените защитени гимназии от намаляването на приема. В някои областни градове техният относителен дял в броя на паралелките след завършване на основно образование се е увеличил два пъти и половина – три пъти, дори минава 25% от някои от общия прием. Така ако продължаваме, в един момент ще останат само езиковите гимназии. Сега драма с езиковите гимназии нямаме. Имаме колективен проблем, че голяма част от децата в тези езикови гимназии напускат страната. Извадихме справка. Ние издаваме удостоверения – 30% от завършващите езикови гимназии отиват да учат в чужбина, от математическите – 10%, от професионалните – 3%. друга страна пък, бизнесът постоянно ни казва, че иска да има повече специалисти. Колективният интерес на общините, на регионите ни е да задържим повече деца в страната и регионите. Това, разбира се, не можем да го правим по принуда. Отчитаме, че, от една страна, има търсене на родителите и на учениците, а, от друга страна, има потребности на пазара на труда. Това са два отделни пазара, които ние се опитваме да вържем с инструментите на политиката. Длъжни сме да направим минимални разумни крачки, без това да бъде за сметка на добрите училища. Това, което направихме, е разговор с директорите на езикови гимназии. Начертахме комплекс от мерки. Знаете, че решенията за план-приема се вземат на местно ниво. Тази година в повечето области нямаме намаление на седмокласниците, имаме увеличение спрямо миналата година. Когато имаме увеличение, по-лесно е да се прави политика на преструктуриране. Тя може да се направи на принципа на ненамаление. Когато имаме обаче общо намаление в някои области, тогава винаги възниква сложната дилема – дали да бъде за сметка на езиковата гимназия, дали да бъде за сметка на професионалната, на друга неспециализирана гимназия или математическата гимназия. Този въпрос в момента се решава на

образование. Добрата новина е, че немалка част от тях постъпват в медицински професионални направления, които също изискват задълбочено изучаване на биология, химия, тоест на природни науки, но надпропорционално постъпват в

в аграрните, и което за мен е изненада – в хуманитарните, където е филологията, дори малка част от тях отиват да учат филология след това. Ние вече направихме приоритетни и хуманитарните професионални направления, направления, защото имаме дори недостиг на специалисти с хуманитарно образование. Ако можем да кажем в момента, че някъде имаме излишък, то е само в социалните, стопанските и правните науки, където продължава политиката ни на

защото в останалите училища могат да постъпват ученици с по-слаби резултати, но да имат по-висока добавена стойност, това трябва да отчитаме, не трябва да мерим само по резултатите на изхода

Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Имате думата за уточняващи въпроси, уважаема госпожо Петрова. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Министър, аз много внимателно слушах Вашия отговор и ми се иска в уточняващия ми въпрос

така наречените СТЕМ-профили и даже възможности за откриване на професионални паралелки в рамките на езиковите гимназии. Има ли такъв опит

намерения на подобни езикови гимназии, но все още нямаме предложен план-прием в Министерството. А това, което най-вероятно ще бъде възприето като политика, не е езиковите гимназии да откриват професионални паралелки, не е да не е да откриват профили в областта на СТЕМ-а – да възприемат трети и четвърти профилиращ предмет за някои от паралелките си, подчертавам математика и природни науки, това могат да бъдат биология и химия с оглед бъдещата реализация в сектора „Медицина“, това могат да бъдат информационни технологии и математика, информационни технологии и езици – специално с английския език са силно свързани, това могат да бъдат физика и химия и така нататък. По-скоро наблюденията ми и първоначалната информация, с която разполагаме, е, че се ориентират – не че досега не са го правили, просто ще го направят в по-голяма степен.

Благодаря, господин Председател. Искам да благодаря на Министерството на образованието и науката в лицето на господин Вълчев

да се чуе точно позицията на Министерството. Аз, надявам се, и колегите ще бъдат удовлетворени от това, което чуха – че Министерството на образованието и науката има положително отношение към тези езикови гимназии и ще подпомага тяхната работа и ориентацията им в бъдеще в профили, които съответстват на очакванията на учениците, на техните родители. Добре е това, което те споделиха с мен, да го споделя и тук – където в градовете има езикови гимназии, ако Министерството счита за целесъобразно, да бъде ограничено разкриването на паралелки за чужди езици в съседни училища и да се помисли за карта на езиковите гимназии и насищането в страната с паралелки, които имат засилено чуждоезиково обучение и разширено чуждоезиково обучение. Благодаря Ви, уважаема госпожо Петрова. Следващият въпрос към министър Вълчев е от народния представител Донка Симеонова относно политиката на Министерството на образованието и науката за превенция на насилието в образователните институции. Имате думата, уважаема госпожо Симеонова. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Един от сериозните проблеми в обществото ни и в българските образователни институции е насилието сред децата и учениците. Според данни от проучване на УНИЦЕФ над половината тийнейджъри по света са били поне веднъж обект на насилие от страна на връстниците си във и около училище. Физическото насилие и тормозът пречат на образованието на над 150 милиона деца на възраст 13 – 15 години. Изследването от Института за изследване на населението и човека в сътрудничество с УНИЦЕФ показва, че учениците в България са сред челните десет от общо 43 изследвани страни, засегнати от проблема „училищен тормоз“. Над една трета от всички ученици споделят, че са ставали поне веднъж обект на насилие или тормоз в училище, на физическа и вербална агресия в рамките на една година. Според данните на Министерството на образованието и науката над 8 хиляди случая на тормоз и насилие са били регистрирани в училищата общо за 2016 г. и 2017 г. През 2017 г. над 80% от българските училища са подавали поне един сигнал за насилие над дете. Онлайн тормозът нараства значително през последните години, а част от случаите се зараждат именно между съученици в училище. Образователните институции са създали свои училищни политики в съответствие с Механизма за противодействие на тормоза и насилието сред децата и учениците, който, мисля, че беше създаден през 2010 г. и актуализиран през месец декември 2017 г. През месец ноември стартира съвместна кампания на Министерството на образованието и науката и УНИЦЕФ „Заедно срещу насилието“. Уважаеми господин Министър, моля да отговорите на въпроса: каква е политиката на Министерството на образованието и науката за превенция на насилието в образователните институции? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Симеонова. Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.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 това е постоянен проблем. За да бъде преодолян, разбира се, изцяло като крайна цел може би е прекалено амбициозно, но за да бъдат намалени да бъдат намалени случаите, проявите на агресия, е необходима постоянна и целенасочена политика както на системно ниво, така и най-вече на ниво образователна институция. За да бъдат постигнати трайни и ефективни резултати, ежегодно се осъществяват дейности, които да са съответни на непрекъснато променящите се обществени отношения и обстоятелства, свързани с насилието. Това, което възприехме като политика, е ежегодно ежегодно да се увеличава броят на назначените психолози и педагогически съветници. През учебната 2017 – 2018 г. са осигурени допълнителни 7 млн. лв. за назначаване на психолози в училищата, като по този начин беше дефинирано и това позволи да бъде регламентирано задължението в училища с над 400 ученици да има поне един психолог или педагогически съветник. В резултат на тези мерки училищните психолози и педагогически съветници към месец октомври 2018 г. са 1571, от които 869 психолози и 702 педагогически съветници, като броят им е увеличен два пъти в сравнение с предходната година. През тази учебна година очакваме да бъдат назначени още такива специалисти, тъй като в бюджета условно бяха планирани средства в размер на 6,5 млн. за тази дейност. Казвам „условно“, защото те не са целеви средства, но са предоставени допълнително, което ни позволи да намалим границата и да регламентираме, че всички училища с над 350 ученици трябва да имат поне един, а тези с над 700 ученици – два. Оптимизираме Механизма за противодействие на училищния тормоз и на алгоритъма към него. Чрез оптимизирането на документа целим да постигнем по-добро структуриране на работата на педагогическите специалисти с децата и учениците и олекотяване на административната тежест; активно работи и създадената с моя заповед национална мобилна група за психологическа подкрепа, чиято цел е да подпомага образователните институции. През изминалата учебна 2017 – 2018 г., групата е работила по 21 инцидента. С оглед планирането на адекватни мерки за превенция на агресията и тормоза съвместно с Института за изследване на населението и човека на БАН е направено изследване относно проявите на агресия и насилие в училище, както и на техните механизми, мотиви и форми. партньорство с УНИЦЕФ, както и Вие казахте, се реализира кампанията „Да спрем насилието в училище“, която споменахте. Инициативата за съвместни усилия с УНИЦЕФ за разработване на програмата, която противодейства на агресията в училище, е доказателство за непрестанните усилия на Министерството да работи в сътрудничество с всички партньори. Целта е да се очертаят причините за затрудненията в прилагането на изготвените вече мерки за справяне с проблема на насилието. Отчитайки важната роля на спорта за целите на превенцията на агресията, в Националния спортен календар са планирани множество дейности, като ученически игри, включително за ученици с увреждане, спортни прояви, туристически походи и така нататък. Ключов момент в превенцията „Справяне с агресията“ в образователните институции е привличането на родителите като партньори. Съвместно с родителските организации се провеждат дейности за разработване на цялостна политика за работа с родителите.

трябва да бъде ангажимент на всеки педагогически специалист, на всяка образователна институция и то също кореспондира с всички политики и дейности, тук засегнах някои от тях. Няма съмнение, че спортната редуцира агресия и насилие. Констатирахме, че дори включването в редица извънкласни дейности е също такава политика; включването в свободноизбираеми часове по религия също е фактор за

Въпреки че насилието в образователните институции е сериозно предизвикателство, образователната система не го предизвиква сама по себе си. си. Разбирам, и всички разбираме колко е трудно в общество, в което имаме освен агресия, ценностен сблъсък, демографска криза, бедност и неспазване на правилата, корупция да се направи превенция на насилието в образователните институции. Най-общо казано – и Вие казахте, че това наистина е всеобхватен процес, свързан и с въпроса за възпитанието, който поставих преди малко, тоест ако трябва грубо да кажем, първо, трябва да си оправим обществото, защото училището е отражение на обществото. Разбира се, ние имаме такава програма и това е „Визия за България“. Предложенията, които искам да направя, са към начините за превенция на насилието в училище и детските градини и отново да благодаря на всички колеги, които се включиха в обсъжданията и направиха такива предложения. И Вие казахте, най-напред трябва да се направи анализ на ситуацията във всяко едно училище и детска градина и да се видят и спецификите, защото някъде наистина те са много нетрадиционни. Изграждането на позитивна и приобщаваща образователна среда, в която всеки ученик е важен и значим, тоест изключително важно е приобщаващото образование, което обаче да има и нужните специалисти и средства, за да бъде реализирано. Ролята на учителя е изключително важна, но и самият учител не само трябва да се чувства подготвен, но трябва да се чувства и защитен. Защото когато говорим за агресия в училище, говорим и за агресия срещу учителя, учителя, и то от всякакъв вид. Ролята на психолога, педагогическия съветник, ресурсния учител – Вие казахте, с над 350 ученици колегите назначават педагогически съветник или психолог, но целта, идеята трябва да бъде всяко дете да има достъп до такава помощ, когато му е необходима. Вие казахте и за ролята на родителите. Да, родителите трябва да бъдат включвани, и то не само когато има проблем, а въобще в цялостния образователен процес. Необходимо е и повишаване на знанията относно видовете тормоз, насилие, начините за сигнализиране, също така уменията за предотвратяването. Както казахте, организацията на свободното време на децата е изключително важна, ролята на спорта, на науката, културата сред подрастващите. Някои от по-малките училища настояват за средства за медицинско обслужване във всяко училище, средства за охрана в образователните институции и, разбира се, осигуряване на финансови средства за реализирането на всички тези мерки.

Благодаря. Съгласявам се с Вас – факторите на средата са множество и те намират отражение в българското училище. Дори само във видеоигрите да се загледаме, ще видим колко сериозен източник на на агресия са сред децата. Ние не можем да променим всички тези фактори. Факт е, че българското училище и детска градина в много голяма степен съдействат да подобрим възпитанието на децата, работят за това и да елиминират, да смекчат действието на всички тези тези фактори. Училището не е основният източник, напротив, то е основната институция в момента, която работи за това заедно От друга страна, днешните деца са утрешните родители, те са утрешните специалисти, хората, които ще формират утрешните обществени отношения, хората, които ще бъдат на пътя утре, така че ние трябва да направим максимално като система.

Учителите са хората, които осъществяват процеса на образование и възпитание в училищата и затова ние сме заложили на тях. Приобщаващото образование. Само едно уточнение: това не означава, че училищата, които са с под 350 ученици не трябва да имат такива психолози. Много често подкрепата се осигурява не само на психолозите и педагогическите съветници, Вие знаете, на ресурсните учители, на логопедите се осигурява от общината или от регионалния център за по-малките

предвиждаме и модул за придобиване на втора квалификация, защото понякога – имали сме този разговор с Вас – е неефективно да отиде специалистът за четири часа седмично в едно малко и отдалечено училище. Партньорство с родителите – все политики, които ние трябва да усилваме с с възможностите, с които разполагаме. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Следващият, последен, въпрос към министър Вълчев е от народния представител Ирена Анастасова относно пенсионирането на директора на училище „Иван Вазов“ в село Поточница, област Кърджали. Имате думата, уважаема госпожо Анастасова. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Вълчев, въпросът ми към Вас е породен, както съм описала и в самия въпрос, първоначално от публикации в медиите, на които не повярвах, след това от официалната позиция на Сдружението на директорите в средното образование, на което вече повярвах, и след това от много обаждания на колеги в цялата страна. Става дума за начина, по който е пенсиониран господин Веселин Генов, директор на Основно училище „Иван Вазов“ в село Поточница, община Крумовград, област Кърджали. Не го казвам аз, казва го самият господин Генов в писмото си до Сдружението на директорите,

предизвестие за пенсиониране. Той отказва да го подпише, за него това е била сериозна изненада. Предизвестието е било подписано пред свидетели, както е по закон. Внезапно, без предупреждение от никого, на 4 февруари идва комисия в училището от представители на Регионалното управление – Кърджали, с кандидата за мястото на господин

Честно да Ви кажа, на мен това ми заприлича като действие на някаква наказателна рота. Не мисля, че така трябва да бъде прекратяван трудовия договор по какъвто и да е повод, с който и да било директор на българско училище. Така са постъпили служителите от РУО – Кърджали, с един добър, доказал се и уважаван директор на едно малко училище, в едно малко населено място. Затова Ви питам: запознат ли сте с описания случай, каква е позицията Ви като министър и работодател на господин Гроздан Колев – началникът на РУО, Кърджали, за действията му по повод предсрочното пенсиониране на един дългогодишен и уважаван училищен директор? Благодаря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

един такъв акт на освобождаване. По отношение на законосъобразността знаете, че в оперативната самостоятелност на началника на Регионалното управление е да сключва трудови договори, допълнителни споразумения към трудовите договори на директорите на общински училища, както и да издава заповед за прекратяване на трудовите им правоотношения. В тази връзка господин Колев е издал заповед от 24 януари за прекратяване на трудовото правоотношение на господин Генов. Не съм бил запознат предварително с това намерение.

Посочените нормативни основания в заповедта се отнасят за прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от учителите при условията на чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване. Това е специфичен режим в нормативната уредба за пенсиониране на педагогически на педагогически специалисти при облекчени условия – по-ниска възраст и по-малък осигурителен стаж, който в практиката е известен като ранно пенсиониране. Към момента на прекратяването директорът е отговарял на тези условия. В случая правото е на работодателя. Не можем да говорим за незаконосъобразност. Това, което се поставя като въпрос, е: защо е използвана тази опция за ранно прекратяване? Това е било поставяно и друг път. Съгласно чл. 21 от Закона за защита от дискриминация в област Кърджали са определени и се прилагат критерии при едностранно прекратяване на трудовите правоотношения по чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване. Запознах се с тези критерии. Няма такива критерии. Може би, когато имаме атестация, ще имаме и една цялостна оценка, която може да не бъде най-уместен критерий, но в момента каквито и критерии да се запишат, те не са пълни и винаги имаме периметър на лично отношение от страна на работодателя. Нормално е да има такова лично отношение от страна на работодателя, въпросът е дали то е на професионална основа, или не е на професионална на професионална основа. Това трудно мога да кажа в конкретния случай. Изисках информация от господин Колев. Той се е позовал на критерия наличието на друг кандидат – официално. Неофициално това, което ми даде като обяснение, очаквам да получа този доклад от негова страна и официално, той се е позовал и на другите критерии за неефективност на работата на работата на директора. Моето лично предложение – в случая не мога да препоръчам промяна на решението, но със сигурност ще препоръчам допълнение и промяна на тези правила. Всъщност не само допълнение, а може би първото правило – наличието на друг кандидат, което беше цитирано, въобще трябва да отпадне от тези правила. Това е, което мога да Ви кажа към

Господин Председател, колеги! Господин Министър, справила съм се с материала, както се казва, и знам, че законови основания за действията на началника на Регионалното управление Колев има. Законно е постъпил от гледна точка на закона. Но тогава питам, първо, кое налага двойните стандарти за Генов едни, за други директори, дори пенсионирани и работят, както и за такива, които са в идентичното положение на господин Генов, стандартите са други? Коя е причината? Второ, какви са мотивите на началника на Регионалното управление? Вие преди малко споделихте някои, но не ми казвайте, че това са мотивите, които са споделени пред медиите, защото те са смехотворни. Господин Вълчев, нали разбирате, че всеки директор ще се изсмее, ако разбере, че някой си е подал молба за неговото място и това е мотив на началника на Регионалното управление на образованието да му връчи предизвестие за прекратяване на трудовия договор? Ние знаем какви са правилата при назначаване на директори. Още повече че човекът, който е назначен – не го познавам, правя уточнението, че не познавам нито началника на Регионалния инспекторат, нито въпросния директор. Тук говорим за принципи. Мотивът бил, че човекът има десет години педагогически стаж, въпреки че от дълго време не е в системата. системата. Понеже се загатна, че някак си там имало други неща, които началникът на Регионалното управление не бил споменал пред медиите – неефективност на работата на директора и така нататък, само ще Ви кажа, че за годините, в които този човек е бил директор, в училището са настъпили съществени промени. Най-напред в материалната база: санирана е сградата, подменена е дограмата, основен ремонт на покрива, ремонт на таваните на всички помещения, осъвременено е цялото осветление, подновено е изцяло вътрешното обзавеждане на класните стаи, оправена е спортната площадка, нови спортни съоръжения, около училището е издигната бетонна ограда. Но по-важното е, че този човек е изградил учителски колектив, който постига

През последните години участва в европейски проекти. Директорът няма наказания, няма никакви други провинения, но има още две години и три месеца до редовното си пенсиониране.

И не мисля, че в съвременната ситуация с недостиг на добри кадри и въобще на кадри както учителски, така и ръководни в системата на образованието, трябва да се толерира този начин на действие на началник на регионално управление на образованието, още повече че Ви казах, че тук явно става дума за двоен двоен аршин. Смятам, че Вие, като работодател на господин Колев, имате механизми, с които той да ревизира своите действия или най малкото на господин Генов да му се намери достойно място, за да може в в крайна сметка, когато се пенсионира, да получи полагаемото се възнаграждение, защото смятам, че е дал достатъчно много на образователната система. Благодаря. Това беше и последният въпрос към министър Вълчев днес. Благодаря Ви за участието в парламентарния контрол, уважаеми господин Министър. Следващото редовно пленарно заседание е на 20 февруари 2019 г., сряда, от 9,00 ч. Закривам заседанието.